Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovani potpredsedniče Vlade, gospodine Nedimoviću, poštovani ministre, gospodine Vulinu, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku složiću se sa gospodinom Markovićem kada kaže da svaki međunarodni sporazum koji Srbija potpiše potpiše može samo doneti dobro Republici Srbiji. Naravno da će poslanička grupa SPS, kao i poslanička grupa JS u Danu za glasanje podržati predložene sporazume o kojima danas govorimo.Kada je u pitanju konkretno zaštita podataka koji se razmenjuju među državama u okviru političke, vojne, ekonomske, pravne, naučno-tehnološke i druge svrhe, važno je istaći da je u poslednjoj deceniji ovog veka ovo pitanje postalo veoma značajno i

podataka.Problem korišćenja ličnih i tajnih podataka multiplikovan je i između ostalog i pojavom interneta, elektronske trgovine i elektronskog bankarstva kada se radi vršenja određenih usluga, vršenje određenih usluga zahtevaju lične podatke koji su veoma često nedovoljno zaštićeni, a neretko se i zloupotrebljavaju.Takođe, dodatni rizik u korišćenju podataka koji se po zakonu mogu smatrati tajnim predstavljaju, naravno, nažalost i društvene mreže. Tako da u veoma kratkom roku neki podaci mogu postati vidljivi za ceo svet i to bez saglasnosti vlasnika, bilo da su u pitanju lični ili kompanijski podaci.Manipulacija ličnim i drugim podacima koji imaju status tajnih podataka može izazvati nesagledive i neslućene posledice po bezbednost ne samo osoba na koje se ti tajni podaci odnose, već mogu izazvati i posledice po kompanije, kao i po nacionalnu i državnu bezbednost, uključujući naravno i monetarnu bezbednost i stabilnost.Nažalost, nisu neretki slučajevi upada u bankarske podatke, trezore, a o hakovanju sajtova visokih državnih institucija širom sveta da i ne govorimo. Ovaj globalni problem prepoznat je kao ogromna bezbednosna pretnja i to je jako dobro na svetskom nivou. Problem je dobio na težini kada je u pitanju korišćenje i razmena tajnih podataka u različitim bezbednosnim operacijama, bezbednosnim operacijama, tako da je prepoznata potreba da se i na nivou EU uvedu precizna pravila za zaštitu tajnih podataka, tako da je na način korišćenja i zaštita tajnih podataka uneta u evropsko zakonodavstvo.Republika Srbija je još 2009. godine, podsetiću, donela Zakon o tajnosti podataka i ustanovila jedinstven sistem određivanja zaštite tajnih podataka koji su od interesa za nacionalnu i javnu bezbednost, za odbranu zemlje, kao i za unutrašnje i spoljne poslove naše zemlje.Ovim zakonom je uređen sistem zaštite domaćih i stranih podataka, pristup tajnim podacima, nadležnost organa i nadzor nad sprovođenjem Zakona o tajnosti podataka, Srbija je implementirala evropske standarde u svoje nacionalno zakonodavstvo, a 2012. godine i ratifikovala Sporazum sa EU o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka.Pred upravo danas, još jedan Sporazum iz oblasti zaštite tajnih podataka. To je Sporazum potpisan između Vlade Republike Srbije i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga, koji treba da ratifikujemo i na taj način proširimo krug evropskih zemalja sa kojima imamo ovu vrstu bilateralne saradnje.Naravno, ja ne želim da govorim o sadržaju samog Sporazuma. Reći ću samo da je on, naravno, za nas u potpunosti prihvatljiv i, kao što sam rekao, podržaćemo ga.Kada već govorimo o zaštititi podataka, gospodine ministre unutrašnjih poslova, nemoguće je da se danas u Srbiji ne osvrnemo na ono što, nažalost, jeste centralna tema, a to je prisluškivanje, prisluškivanje predsednika Republike Srbije i njegove porodice.Dakle, u Srbiji postoji definitivno jedna grupacija ljudi koja kroz prisluškivanje dolazi do određenih podataka, da li ih koristi za svoje ili još nečije interese mi ne znamo, ali oni definitivno smatraju da zakoni za njih u ovoj Srbiji ne važe. Nemam nameru da vas pitam, naravno, o detaljima istrage, nije ni logično, ni prirodno da o tome govorite. Pred vama je ozbiljan posao. posao. Potpuno sam ubeđen da ćete vi i vaše ministarstvo odgovorno i ozbiljno odraditi ovaj deo posla, doći do istine, jer je istina interes svih nas i istina je interes Srbije.Ono što želim da vas zamolim jeste da pokušate, ja znam da je to teško, ali da pokušate da zaštite porodicu i pre svega decu svih nas koji na određeni način obavljamo odgovorno, ozbiljno i posvećeno svoj posao, a izabrani smo od strane građana, da pokušate da zaštitite zloupotrebu dece u političke svrhe.Danas je prisluškivan, zapravo u prethodnom periodu, predsednik Republike. Nezamislivo. Njegovo dete je bilo u pitanju. Verovatno i fotografisano i snimano i šta već još može uz sve to. Dakle, njegova bezbednost je bila ugrožena. To ne sme da se desi. Zato molba vama – deca, ako je moguće, da zaštitimo bar decu iz čitave priče, jer, znate šta, mi smo se opredelili da se bavimo politikom. Ova kvazi politička elita, mi nemamo problem sa tim, neka nas sruče kofu fekalija, ali nam ostavite porodice i decu na miru. Deca nemaju apsolutno nikakve veze sa ovim.Danas je predsednik Republike, sutra će to biti neko drugi i to nikako ne sme da bude norma društvenog ponašanja u Srbiji. Zna se odlično čija je to mantra i čija je to matrica. Zna se odlično ko je putem društvenih mreža upravo objavljivao, maločas sam pomenuo društvene mreže u kontekstu zaštite podataka, zna se ko je objavljivao fotografije političara iz vladajuće koalicije zajedno sa decom.Onda nakon toga imamo tragikomičnu situaciju koriste isti ti, nazovite lideri, samozvani lideri, koriste suze i decu u svrhu političkog marketinga.Znate šta, ja kada sam ulazio u politiku nisam pitao svoju Ivu, koja danas ima 16 godina, da li treba da uđem u politiku ili ne. Oni Oni su želeli da izazovu sažaljenje. Nisu, naravno, u tome uspeli, a reći ću i zašto. Od političara se očekuju rešenja, a ne sažaljenja, a ako su želeli bilo šta da promene onda nisu trebali da započnu tu priču, jer ta priča je započeta na takav način kako sam rekao i kako sam spomenuo. Sve ostalo, poverovali bi da da su rekli javno – izvinite što smo napali predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije, što smo fizički nasrnuli na predsednika Administrativnog odbora, što smo fizički nasrnuli na novinara Televizije „Pink“, izvinite što smo upali u Narodnu skupštinu Republike Srbije.Vidite, Srbije.Vidite, kada dođe do upada u Kapital hil mi to osudimo, a kada se to desi u Srbiji onda je to odbrana demokratije. Nije to odbrana demokratije, demokratija se ostvaruje na izborima kroz volju građana.Dakle, da su sve to uradili mi bi im poverovali, a ovako je sve stvar političke magle i političkog marketinga. Morao sam ovo da kažem.Moram još jednu stvar da kažem. Potpuno je jasno, dakle mediji pišu, ja nemam razloga da ne verujem, samo čitam i analiziram, vi ste naravno tu da donosite ono što je verodostojno kao zaključak i ja verujem Ministarstvu unutrašnjih poslova i nadležnim organima i nadležnim institucijama, mediji kažu da je to trebalo da posluži nekakvim klanovima, ali ja moram u ime poslaničke grupe SPS da kažem još jednu stvar i o tome smo već govorili- definitivno se plete jedna mreža u Srbiji i maske polako padaju. Nisu još do kraja pale, ali polako padaju. Definitivno postaje jasno da u Srbiji mogu da sarađuju i oni za koje je bilo nezamislivo u prethodnom periodu da mogu i sedeti zajedno, a kamoli sarađivati. Šta je cilj? Cilj je samo jedan - 2022. godina i destabilizacija Srbije. Cilj je samo jedan - kako kroz destabilizaciju Srbije doći bez izbora na vlast u Srbiji.Izvinite što sam skrenuo sa teme, ali prosto iskoristio sam vaše prisustvo i morao sam ovo da vas zamolim, pre svega zbog dece.Što se tiče drugog Sporazuma iako se na dnevnom redu nalazi Sporazum koji je Vlada Srbije potpisala sa Vladom Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma, podsetio bih da smo mi sa Ruskom Federacijom takođe potpisali Sporazum o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka i ovaj značajan Sporazum potpisan je 15. oktobra 2014. godine prilikom boravka u Beogradu predsednika Ruske Federacije, i njena podrška i pomoć kao tradicionalnog i velikog prijatelja Srbije je od neprocenjivog značaja u očuvanja odbrane naših nacionalnih i državnih interesa.Želeo bih da naglasim da Republika Srbija poseban značaj, kao što ste i vi rekli, pridaje odnosima sa Ruskom Federacijom, izuzetno dobri i razvijeni bilateralnih odnosi na svim poljima, odnosi strateškog partnerstva, bliski odnosi između dva naroda zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu kao i kulturno istorijskoj bliskosti, jezičkoj, verskoj.

Želim da vas podsetim da Narodna skupština Republike Srbije ima potpisane sporazume sa oba doma Federalne skupštine Ruske Federacije, da Narodna skupština Republike Srbije ima Komisiju za saradnju sa Državnom dumom Federalne skupštine Ruske Federacije i da je to najviši oblik bilateralne saradnje koji Narodna skupština Republike Srbije ima i on je jedinstven u odnosu samo prema dve države, prema Rusiji i prema Kini.Period koji je iza nas je pokazao da kada je najteže, mislim na period korone koji nažalost još uvek nije iza nas, ali nadam se da je kraj blizu,

kontinuiranom stavu Ruske Federacije po pitanju KiM, poštovanju univerzalnog principa međunarodnog prava, podrška Ruske Federacije nastojanjima Republike Srbije da dođe do održivog kompromisnog i pravičnog rešenja koje će biti prihvatljivo za obe strane, podrška Ruske Federacije kada je reč o pokušajima Prištine da bude deo nekih međunarodnih organizacija. Na ovaj način po našem mišljenju Ruska Federacija predstavlja sebe kao čuvara, graditelja jednog pravednijeg međunarodnog poretka poretka zasnovanog na poštovanju međunarodnog prava i poštovanju opštih principa i ciljeva koji su sadržani u Povelji UN.Danas je pred nama izuzetno važan bilateralan Sporazum sa Rusijom, koji treba da doprinese efikasnijem suprotstavljanju najvećem planetarnom izazovu i pretnji po svetski mir, a to je između Vlade Republike Srbije i Ruske Federacije o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, koji Narodna skupština treba da ratifikuje na ovoj sednici, potpisan je 18. juna 2020. godine u Beogradu, i ovaj sporazum je izraz obostrane volje naših država da intenziviraju bilateralnu saradnju u sektoru borbe protiv terorizma kroz razmenu operativnih podataka, dobre prakse, iskustva i stručnjaka. I Srbija i Rusija kao članice UN žele da jačanjem bilateralne saradnje u borbi protiv međunarodnog terorizma kao rastućoj globalnoj pretnji svojim aktivnim učešćem, raspoloživim sredstvima doprinesu ukupnom svetskom miru i još većem globalnom povezivanju u borbi protiv ovog zla.Današnji bezbednosni izazovi postali su transnacionalni, postali su globalni, odnosno pogađaju istovremeno više zemalja i regiona i prevazilaze okvire država, prevazilaze regiona, prevazilaze okvire kontinenata. Borba protiv terorizma u Republici Srbiji regulisana je Krivičnim zakonikom i Zakonikom o krivičnom postupku.Vlada Republike Srbije, podsetiću, usvojila je Nacionalnu strategiju za prevenciju u borbi protiv terorizma za period od 2017. do 2021. godine sa Akcionim planom za njeno sprovođenje. Ističemo da je Srbija otvorena za saradnju u okviru svojih mogućnosti u globalnoj borbi protiv terorizma u kojoj nema mesta za kompromise. Oštro osuđujemo, naravno, sve vidove i manifestacije terorizma.Na međunarodnom planu Republika Srbija je potpisnica brojnih konvencija kojima se regulišu suzbijanje i borba protiv terorizma, prepoznajući univerzalni karakter fenomena terorizma i ekstremizma i neophodnost kontinuirane i široke saradnje države radi uspostavljanja zajedničkog pristupa Republika Srbija prepoznaje UN kao ključni forum za aktivan angažman na ovom planu. Podržava sve usvojene rezolucije Generalne skupštine UN o merama za prevenciju međunarodnog terorizma, kao i sve međunarodne zajednice u cilju efikasne borbe protiv ovog globalnog problema. Potpisnica je 14 od 18 antiterorističkih univerzalnih instrumenata i ulaže maksimalne napore u cilju pune implementacije svih relevantnih rezolucija UN.Takođe, podržavamo principe globalne strategije UN za borbu protiv terorizma, posebno segment koji se odnosi na mere za jačanje međunarodne saradnje, odnosno udruživanje nacionalnih, regionalnih i međunarodnih napora Srbije. Takođe, podržavamo pregovore o sveobuhvatnoj Konvenciji o međunarodnom terorizmu, jer smatramo da je borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma nemoguća bez međunarodne saradnje, kao između ostalog, koja podrazumeva i efikasnu razmenu osnovnih podataka.Mogao bih naravno dosta da govorim o ovom Sporazumu, ali nemam dovoljno vremena. Još nekoliko rečenica o Sporazumu koji smatram da je takođe važan,

Dakle, u pitanju je sporazum između tri susedne države, kojim se zamenjuje stari sporazum koji je potpisan još 2000. godine, kojim je bilo uređeno pitanje pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi. Protokom vremena bilo nužno, naravno, da se inovira sporazum i prilagodi novim potrebama i obavljanja vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru između Crne Gore i BiH.Ono što želim da iskoristim priliku na samom kraju, pošto imam još jako malo vremena, iskoristio bih priliku da ukažem na značaj regionalnog povezivanja u svim drugim oblastima, da podsetim na tzv. Mini šengen, regionalni sporazum potpisan između Republike Srbije, Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije, čije će benefite osetiti građani ovih država, što je najvažnije.U savremenom svetu kada su granice kretanja, usluga, roba i ljudi slobodne, onda je to svakako nešto što je interes građana i treba jačati sve oblike regionalne saradnje. Treba približavati ljude, jačati privrednu saradnju, gde god je to moguće. Korišćenje komparativnih prednosti svake od naših zemalja jača privredni potencijal, doprinosi izgradnji jedinstvenog tržišta regiona, a time jača i konkurentnost regiona prema drugim tržištima i omogućava zajedničke nastupe na trećim tržištima.U tzv. Mini šengen predstavlja prvi značajan korak. Ovo je svakako, složiću se u potpunosti, vizionarski potez i on predstavlja prvi korak u regionalnoj saradnji balkanskih zemalja koji se koji se sada sve češće naziva zapadnim Balkanom. Zašto govorim o Mini šengenu? Jer smatram da će u jednom trenutku i BiH i Crna Gora postati deo Mini šengena.

Hvala gospodine Milićeviću.Reč ima ministar Aleksandar Vulin. **Aleksandar Vulin** Poštovani, naravno, što država Srbija bude više sarađivala sa drugim zemljama, što saradnja što saradnja sa partnerskim službama bude teška, to ćemo i mi biti bezbedniji. Ne treba niko da se plaši. Uvek se postavlja pitanje zašto mi to radimo, ko to nama preti, zašto bi mi prihvatili tuđe sukobe kao svoje?Mi ne prihvatamo tuđe sukobe kao svoje. Politika vojne neutralnosti za koju se izborio predsednik Vučić i izborili ste se i vi glasajući za dokumenta koja su je definisala i odredila, jeste politika koja nam garantuje da možemo da biramo i svoje prijatelje, a neprijatelji nas i onako izaberu sami, ali je to politika koja nas ne sprečava da učestvujemo u svetskoj borbi protiv zla.Onaj ko misli da zanemarivanjem terorizma, da će terorizam zanemariti njega, ne samo da je pogrešio, nego se svrstao na stranu zla. Ne boriti se protiv zla je kao da ste na njegovog strani. Nema nikakve razlike. Tako da sporazum o saradnji sa Ruskom Federacijom u oblasti borbe protiv terorizma je sporazum koji nama pomaže da budemo bezbedniji, nama pomaže da budemo sigurniji, velika super sila stavi na raspolaganje svoje obaveštajne kapacitete koje mi nikada nećemo imati i saznanja koja ona prikuplja u celom svetu, a mi samo na ograničenom prostoru naše zemlje. Dakle, to je za nas na prvom mestu korisno i svakako da sam vam zahvalan na podršci.Kada ste govorili o društvenim mrežama i govorili o sigurnosti naše, vaše, sve naše dece, znate ja se već dugo zalažem za to da se na društvenim mrežama, sa kojih je krenulo puno zla i puno mržnje, da se ukine anonimnost. Sve što hoćete da kažete, vi to i potpišite i u tome nema pretnje, u tome nema ničeg lošeg.Znate, ako ste toliko đubre,

da sutra tvoje dete vidi ko mu je bio otac i čime je zadužio Srbiju. Potpiši to što misliš.Ja svaku svoju rečenicu potpišem. Potpiši i ti. Nema nikakve veze da li sam je izgovorio u mikrofon pred Narodnom skupštinom ili sam napisao tvit na društvenim mrežama, isto je. To je moje. Pa ako je tvoje to da kažeš njegovom detetu da je pašče, potpiši to.Znate, obično kažu to ionako možete da saznate, imate odeljenje za visokotehnološki kriminal, ma nije stvar u tome da resurse policije treba da trošimo na takve skotove, nego potpiši odmah i kada bi to bilo tako, videli bi ste koliko bi takvih kukavica se manje oglasilo i koliko bi ih manje bilo. Obično kada ih policija privede, kada ih pronađe ili kažu to je bilo u afektu ili bio sam pijan ili ne znam šta sam radio, niko ne stane iza toga što je napisao, niko ne stane iza te gadosti, gluposti koju je napisao. Znači, da nije bio anoniman, on to ne bi ni uradio.Mislim uradio.Mislim da je to možda i jedini način. Uvek ćemo mi naravno i tražiti i sankcionisati i kažnjavati, ali zašto kada možemo vrlo jednostavno, na jednostavan način da rešimo taj problem. Potpiši ono što misliš i gotovo.Verujem gotovo.Verujem da naša deca, svačije dete zaslužuje bar toliko, da nikakvo đubre ne može da mu napiše da je pašče. Toliko zaslužujemo i toliko ova država može da uradi i to naravno nije samo naš problem, to je globalni problem, ali treba da razmišljamo o tome kako da se kao Skupština, kao institucija, kao sistem suprotstavimo takvim ljudima, jer ovo je sistemski odgovor na to.Znate, anonimnost na društvenim mrežama je dovela do toga da ono najgore u čoveku bude slobodno, da ono najgore u čoveku bude nešto što može da bude javno, bez kazne i bez osude. Smatram da je civilizacijska stvar da se sa time izborimo.Malo porodica u Srbiji, možda ni jedna, kao porodica Aleksandra Vučića zna šta je mržnja

To nije povišeni ton u argumentovanoj raspravi. To je primitivna, odvratna mržnja koja će jednog dana tom Vukanu biti pročitana. Jednog dana će taj mali pametni dečkić naučiti da čita i jednog dana će mu neko to pročitati. To ne može da bude nešto dobro i ne sme da bude nešto što je nekažnjeno. Ne sme da bude.Pomenuli ste ovde ono što se popularno u našim medijima zove afera prisluškivanja. Mogu da vam kažem, pogrešno se zove afera, to nije nikakva afera. Afera je nešto što je nedokazano, afera je nešto što možda jeste ili možda nije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, je sprovelo istragu i ono što mogu da kažem jeste da smatram da smo u našoj istrazi učinili činjenice o prisluškivanju nesumnjivim. Sve dalje je na nadležnom tužilaštvu, kvalifikacija dela, brzina daljih radnji i to je nešto što će u narednom periodu raditi Tužilaštvo za organizovani kriminal. Ja imam veliko poštovanje i poverenje u gospodina Nenadića koji vodi tok, da će na najbolji način tumačiti činjenice koje smo mu dostavili i da se ovo više nikada neće ponoviti.Naša javnost će biti, naravno, informisana o svakom koraku, u skladu sa zakonom, nikako drugačije. Ono što ja kao ministar unutrašnjih poslova i neko ko je formirao radnu grupu koja se bavila istragom po pitanju prisluškivanja mogu da kažem, jeste da se ovo nikada više ne sme ponoviti i da se takva zloupotreba sistema nikada više ne sme ponoviti, ne samo kada je u pitanju predsednik Vučić i njegova porodica, nego bilo koji građanin naše zemlje. To je zadatak čitavog našeg sistema, da sačuvamo sistem od zloupotrebe i sačuvamo sistem od ljudi koji takve zloupotrebe mogu da čine.O motivima istraga će reći šta ima da kaže, nadležni pravosudni organi će ceniti sve to, a ono što ja mogu da kažem, to je da predsednik Aleksandar Vučić bavi politikom, nije biznismen, ne bavi se nikakvim parama, ne komunicira na bilo koji način sa nekim ljudima sa kojima ne bi trebao. Kada njega slušate, vi ga slušate samo iz političkih razloga. Ne može biti ništa drugo. Kada slušate članove njegove porodice, onda to možete da radite isključivo iz najnižih pobuda. To možete da radite samo zato što vam smeta politička stabilnost u ovoj zemlji i stabilnost za koju se Aleksandar Vučić izborio. I on je osetljiv na svoju porodicu kao i svako od nas. Naravno da ga to najviše pogađa i naravno da ga to najviše boli. Kada to počnete da dirate, vi znate zašto to radite.Dakle, rano je da govorim o motivima, ali ne mogu da zamislim motiv koji nije veoma, veoma zlonameran i prema Aleksandru Vučiću i prema Srbiji, a da to radite i da ste to radili. Sve što mogu da kažem je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova uradilo ono što u skladu sa zakonom treba da uradi, da je predalo sve relevantne činjenice Tužilaštvu za organizovani kriminal i da mi očekujemo, naravno, dalje stav nadležnog tužilaštva.Ono što još jednom hoću da ponovim, nikada se ovo više ne sme ponoviti. Nikada se ovo više ne sme ponoviti nikome! Srbija je ozbiljna zemlja, uređena zemlja, Srbija je zemlja u kojoj se poštuje zakon i zato i kada se dese ovakve stvari, ono što je dobro, jeste što se to dozna, prepozna i što niko neće ostati bez odgovarajuće kazne za svoje ponašanje. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, narodni poslanik Marijan Rističević.

Treba Iran poštovati iz još jednog razloga, a to je što Iran nije priznao Kosovo, nije priznao lažnu državu i s tim ih treba više ceniti. Ako to uporedimo, recimo, sa Crnom Gorom koja je priznala Kosovo, lažnu državu, a koja je nekada bila najnaglašeniji deo srpskog roda i srpskog

Mislim da je Iran zahvalno tržište, ne samo za biljke, već i za stočnu proizvodnju, stočarsku proizvodnju za prehrambene proizvode koje ova država može proizvesti, a ta razmena može da bude obostrana.Dame i gospodo narodni poslanici, bunio se gospodin iz Trstenika, veliki opozicionar Vuka potomka Jeremića, koji je svoju stranku orijentirao nekoliko puta, pa ne znam da li je više kod Tadića, Jeremića ili kod koga je već on sebe parkirao trenutno sa političkom strankom koju je prenosio sa sobom od jednog do drugog lidera. Za primarnu proizvodnju isplaćeno mu je 440.000 dinara 2015. godine. Isplaćeno mu je 2016. godine za atomizer 88.000. Godine 2017. mu je isplaćeno 385.451 dinar za pocinkovanu žicu. Za traktor mu je isplaćeno 893.833 dinara. Za zasad voća isplaćeno mu je 354.600 dinara.Dakle, više miliona je dobio za vreme vladavine SNS i koalicionih partnera. partnera. Voleo bih da nam kaže koliko je tih subvencija povukao pre 2015. godine, odnosno za vreme vlasti u kojoj je on sam učestvovao. Verujem da su ti iznosi minorni ili gotovo nisu nikakvi. On je subvencije dobijao na sasvim drugi način.

Uglavnom, ogovara poljoprivredu koja mu je dala deset puta više nego što mu je davala njegova vlast. Toliko o gospodinu.Sada bih govorio o Sporazumu sa Rusijom, o terorizmu. Terorizam je nasilje ili pokušaj nasilja da bi se ostvarili određeni ciljevi. On može da bude zbog separatizma, može da ima nacionalne predznake, može da ima verske, ali ja bih govorio o političkom o političkom kriminalitetu kao obliku terorizma. Terorizam nije samo nasilje, terorizam je i pretnja nasiljem.Da krenemo redom i da govorimo malo o tom unutrašnjem terorizmu, kako ga klasifikuju Amerikanci, pa da vidimo taj politički kriminalitet koji se dešava u Srbiji od onih koji navodno imaju neki nedostatak dijaloga. Koliko se ja sećam, svi uslovi koje je nama isporučila Tanja Fajon su prihvaćeni, ne zato što ih je ona isporučila, već zato što smo mi hteli da budemo otvoreni i što smo van toga još skinuli, smanjili cenzus na 3%. To nije pomoglo. Sećamo se svi pretnji silovanjem, mislim da je bila pretnja silovanjem premijerki. Pretnja nasiljem je terorizam. Sećamo se svi pretnji streljanjem, pa se sećamo kako su njihovi aktivisti pretili da nas treba strpati u logore. logore. Đorđe Vukadinović je rekao da nas ne treba vešati na Terazijama, tamo su vešali rodoljube, već nas treba vešati na nekom drugom mestu.Svi se sećamo pretnje porodici i predsednika Republike, a samom predsedniku Republike više puta više puta je prećeno ubistvom, ne samo njemu, već i članovima porodice. Hajde da se setimo i nasilja koje je urađeno. Hajde da se setimo nasilja, kao politički kriminalitet nad predsednikom Narodne skupštine, to je bila gospođa Maja Gojković. Setimo se nasilja nad predsednikom Administrativnog odbora. Setimo se nasilja nad predsednikom najbrojnije poslaničke grupe ovde u Narodnoj skupštini. Setimo se pokušaja upada u Narodnu skupštinu. Setimo se upada u Narodnu skupštinu koji je policija sprečila u holu, dakle, ipak se upad u hol Narodne skupštine, u zgradu Narodne skupštine desio nasilan. Setimo se političkog nasilja koje je izvršeno nada mnom na stepeništu Narodne skupštine, direktno primenjeno nasilje u cilju zastrašivanja ne samo naroda, naših političkih pristalica, već pokušaj sticanja vlasti na nelegalan način. To je terorizam.Rusija i Srbija imaju zajedničke, na Balkanu i u Rusiji se dešavaju neke stvari potpomognute spolja, dešavaju se oblici terorizma koji su se kod nas desili na Kosovu i Metohiji, u našoj južnoj pokrajini, koji su rezultirali secesijom, odnosno ja ću se usuditi da kažem i okupacijom od strane NATO pakta, koji su deo naše teritorije izuzeli silom i dodelili albanskim teroristima, koje su prethodno proglasili teroristima, ali se i kasnije svrstali u borce za slobodu, navodne borce za slobodu i demokratiju.Jedni te isti oblici terorizma su na Balkanu i u Rusiji, borba za slobodu, i u Belorusiji, a u Americi se to sasvim drugačije tumači. Ja verujem da je Tramp pobedio na glasanju, ali kao što je Staljin rekao nije bitno ko glasa, već ko broji. Zato verujem da je Tramp pobedio na glasanju, a Bajden je na brojanju i mi to što se desilo, bez obzira što mi je Tramp bio simpatičniji, moramo priznati, a društvene mreže koje su

pri tome izvrši neki nasilni akt, dešavalo se da upada u stanicu policije, čini mi se u Lučanima, desio nam se upad u RTS. Sve su to oblici političkog terorizma koji su primenjeni na teritoriji Republike Srbije, a pri tome imaju medijske sponzore u obliku luksemburških medija koje ovde navodno reemituju program iz Luksemburga i onda kao program iz Luksemburga gledate prenos sa devet kamera na Trgu Nikole Pašića upada u Narodnu skupštinu i više pokušaja ubistava policajaca.Svaki kamen koji se bacio i koji ima odgovarajuću težinu, a bilo je i onih koji su teški nekoliko kilograma, za mene je pokušaj ubistva policajaca ili pokušaj teškog povređivanja, što se pojedinim policajcima i desilo. Svuda u svetu, a posebno u Americi, ja verujem da bi bila otvorena paljba na takvu vrstu demonstranata, odnosno navodnih boraca za slobodu.U Srbiji se, na sreću, odgovor vlasti nije desio, ali nemojmo da potcenjujemo one koji svakoga dana pozivaju na neku vrstu nasilja. Danas je u štampi izašao Dragan Đilas, kaže: „Pašće krv“. Ako neki političar kaže da će pasti krv, za mene je to terorizam. Druga naslovna stranica: „Đilas sprema ulične nerede“. Imali smo više neprijavljenih političkih skupova na kojima se desilo nasilje. Sem upada u RTS, pokušaja upada u Predsedništvo, imali smo pregrađivanje ulice, čupanje saobraćajnih znakova, imali smo napad na građevinske radnike, napad na gradilišta, napad na komunalne radnike. Ja vas pitam – da li je to neki određeni oblik terorizma?Poslednje od onog što se meni nije dopalo u vezi sa Rusijom je pokušaj okupljanja ili okupljanje podrške Navaljnom, odnosno dešavanja koja se trenutno događaju u Rusiji, gde mi nemamo ama baš nikakav interes da se u takvu vrstu protesta mešamo, a posebno da podržavamo proteste protiv ruske vlasti koja nam je omogućila da ne budemo genocidan narod i do neba uvek treba da im budemo zahvalni zato što su u Ujedinjenim nacijama uložili veto i sprečili da srpski narod bude genocidan narod.Okupljanje je za mene još tragikomičnija stvar zato što je izvršeno na platou ispred Hrama Svetog Save, a izgradnju Hrama Svetog Save i njegovo ulepšavanje je potpomogla Ruska Federacija. Dakle, krajnje je nemoralno održavati takve skupove i pokušavati kvariti odnose sa onima koji delimično mogu da potpomognu Srbiju, odnosno da je odbrane.Draganu Đilasu to nije prvi put. Ja ću pokušati sada da pronađem depeše Vikiliksa, a njegov kum Mlađan Đorđević, koji je bio njegov politički zamenik, dakle, gde je bio Đilas po političkoj liniji tu se nalazio i Mlađan Đorđević, od kancelarije Tadićeve, to je bio savetnik Borisa Tadića za Kosovo i Metohiju, to je bio i njegov biznis saveznik jer je bio suosnivač „Dajrekt medije“. Dakle, oni pokušavaju da se predstave kao prijatelji Rusije.Hajde da vidimo koliko su Dragan Đilas i njegov kum prijatelji Rusije. Kaže depeša Vikiliksa, da ne čitam broj, od 21. avgusta, koja se odnosi na sastanak 13. avgusta 2009. godine, koji je Dragan Đilas održao u američkoj ambasadi, kaže ovako depeša: „U toku svoje posete američkoj ambasadi u razgovoru sa otpravnicom ambasade Dženifer Braš gradonačelnik Beograda i čelnik DS Dragan Đilas je otvoreno izrazio nezadovoljstvo i kritiku ruskog ambasadora Konuzina. Đilas je odmah naglasio gospođi Braš da kod njega postoji lična netrpeljivost prema ruskom ambasadoru Konuzinu i da će učiniti sve u svojoj moći da bojkotuje i umanji značaj najavljene posete ruskog predsednika Medvedeva Beogradu i Srbiji.

da ne dođe do zbližavanja između Srbije i Rusije i pružio je gospođi Braš uveravanja da se takav stav deli i kod predsednika Tadića.Jedine dve zemlje značajne u svetu koje nam mogu pomoći pri spoljnim pritiscima kojima je naša zemlja permanentno izložena su Rusija i Kina. Dakle, ukoliko neko na ovakav način postupa prema Rusiji, ukoliko neko pokušava demonstracijama da podrži rušenje vlasti u Rusiji, taj nije prijatelj ne Rusije, taj nije prijatelj srpskog naroda.Dame i gospodo, u jednom drugom delu koji ću ostaviti za kraj ove sednice, reći ću još ponešto posebno o Sporazumu o razmeni sa Vojvodstvom Luksemburg. Tu me posebno interesuje ova medijska mafija koja daje podršku svim oblicima nasilja koji se dešavaju u ovoj našoj lepoj i napaćenoj državi mi ne treba da branimo vlast, mi treba da branimo državu Srbiju i njeno pravo da postoji. Mi ne treba da rešavamo tuđe probleme, treba da rešavamo svoje. Mi treba da dozvolimo da postoje razlike među nama, ali te razlike ne treba da budu podele. Mi ne treba da ulazimo u sukobe sami sa sobom, rešavajući neke tuđe probleme, treba da se posvetimo svojim problemima. U sukobu samih sa sobom sigurno gubimo mi.Mi mi.Mi treba da se staramo o razvoju i ekonomiji ove zemlje, jer samo nas ekonomija može izvući, da uporedo sa infrastrukturom dižemo investicije, dižemo fabrike, da tim komunikacijama, da tom infrastrukturom putuje naša roba, putuju naši radnici, putuju naši zaposleni. Mi treba da vodimo brigu o sebi, mi treba da se posvetimo kvalitetu života naših građana, da taj kvalitet dižemo, da budemo prvi u regionu, a da uskoro stignemo i neke druge razvijenije zemlje u Evropi. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Rističeviću.Da li se još neko od ovlašćenih predstavnika javlja za reč? (Ne)Prelazimo na spisak prijavljenih narodnih poslanika.Prvi reč ima narodni poslanik Milija Miletić.Reč

Zahvaljujem se.Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Inače, sam ovde u Skupštini izabran sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku.Ja ću kao i dosad da podržim i da govorim o ovim predlozima sporazuma koji su danas na dnevnom redu. Osvrnuću se najviše na poljoprivredu zato što smo svedoci da kada je najteže da je tu poljoprivreda, da je tu seljak, jer je seljak tu i kada se brani zemlja i kada se hrani zemlja.Ovim sporazumom koji današnjeg dana o kome raspravljamo i govorimo vezano sporazum naše zemlje i Irana to je nešto odlično za nas, za našu zemlju, za naše institute i za sve one koji imaju veze sa poljoprivredom, jer naši kvalitetni proizvodi iz naših instituta, da li je to NS seme iz Novog Sada, da li je to Zemun Polje, ili neki drugi institut, to je ona prepoznatljivost naša koja stoji unazad 40, 50 godina. Ti instituti su uvek imali kvalitetne proizvode i ta njihova semenska roba se sada nalazi, a i nalazila se više od 80 zemalja u svetu. Mislim da ćemo mi ovim našim potvrđivanjem sporazuma omogućiti normalno da se sa Iranom napravi još bolja saradnja, jer smo u prethodnom periodu imali tu saradnju i gde su već naši proizvodi tamo kod njih već funkcionišu, gde se daju dobri rezultati i mislim da je to ispravna stvar.Inače, stvar.Inače, poštovani potpredsedniče Vlade i uvaženi ministre, gospodine Nedimoviću, mi sa vama smo imali saradnju, imaćemo i u narednom periodu i ovo što sada radimo to je stvarno pozitivno. S tim, ja ću reći nekoliko stvari koje nisu baš u okviru ovog dnevnog reda, ali tiču se poljoprivrede, tiču se naših poljoprivrednika, ljudi i svih naših koji žive tu na jugoistoku Srbije u tim tzv. marginalnim područjima ili područjima sa težim uslovima života.Inače, unazad nekoliko nedelja imali smo i poplave, unazad nekoliko nedelja imali smo i ledolome, gde je osim problema sa nedostatkom struje u tim našim seoskim područjima

ali i to još negde nije rešeno, ali to će biti rešeno. Ja sam uvek potencirao, jer sad u ministarstvu u okviru Vlade imamo Ministarstva za selo, gde očekujem da ćemo u okviru tog Ministarstva normalno i Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva za porodicu, to su sva ministarstva bitna za funkcionisanje i za boljitak za naša sela.Mislim da je dobro da sada u okviru današnjeg dana kažem samo nekoliko stvari vezano za poljoprivredu, jer u tim našim selima gde se desio taj ledolom, gde smo imali problema, imamo veliki problema i sa voćnjacima. Veliki problemi sa voćnjacima zato što su veliki broj stabala su se polomila od težine snega. Mislim da su u nekim delovima tih područja bile uvedene i vanredne situacije.Ja bih sada voleo, ja vas čisto obaveštavam, vi to sigurno znate, zato što ste veoma obavešteni, zato što imate puno informacija, da veliki broj tih voćnjaka su sad u lošoj situaciji. Neki su možda bili osigurani zato što im država Srbija daje mogućnost osiguranja i voćnjaka, stoke i svega onoga što se tiče poljoprivrede, ali možda neko u međuvremenu nije imao mogućnost da to osigura, a sada su napravljene velike štete za te voćnjake. Bilo bi dobro da u nekom narednom periodu lokalne samouprave obezbede da odu na teren, da se vidi kakva je šteta i u okviru gde je uvedena vanredna situacija da se u okviru toga obezbede i određena sredstva iz budžeta Republike Srbije, da se na neki način saniraju štete za te poljoprivrednike.Još jedna od bitnih stvari, ovog današnjeg dana je, sporazum, naša zemlja Srbija sa Ruskom Federacijom, vezano za terorizam, za saradnju u borbi protiv terorista. To je veliki problem. Sve to se sada dešava i dešava će se, da te naše zemlje treba da sarađuju Ruskom Federacijo. Mi smo nevezano za taj terorizam, mi smo imali problema sada isto na jugo-istoku Srbije i od poplava, i od ledoloma, gde je stvarno veliki broj opština, veliki broj ljudi su imali problema, gde nisu imali struje, ali tu se našao Ruski humanitarni centar koji je na poziv lokalnih samouprava, na poziv opština, izašlo u susret i obezbedio određen broj agregata i sve ostale potrebne stvari.To je ta saradnja naše zemlje Srbije sa Ruskom Federacijom, jer kada je najteže, tu su ljudi iz nama bratske Rusije, tu su normalno ljudi iz EU. Zbog toga mislim da je potrebno da ove sporazume prihvatimo. Ja ću kao poslanik, kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati sve ove sporazume. Jedna od bitnih stvari jeste da i poslanički klub u kome sam ja, akademik Zukorlić ima dosta veza u islamskim zemljama, tako da i on u tom delu može da se uključi i obezbedi više

Ako vi zaćutite, kamenje će progovoriti. Ova lepa biblijska izreka objašnjava kakav sam ja to kamen koji ovde govori o onome o čemu vi glasno ćutite.Sporazumi koji se ovde pominju prolaze, ali se ne obraća pažnja na jedan sporazum koji je deo jedne ozbiljne strategije i tiče se toga kakav mi odnos imamo prema NATO paktu i EU. Sporazum sa Velikim vojvodstvom Luksemburga, to malom državom koja je u središtu EU, koja je jedan od osnivača EU ali i jedan od najvernijih saveznika NATO. Taj sporazum u svom obrazloženju, to je zakon koji potvrđuje ovaj sporazum ima između ostalog pozivanjem na to da je to još jedan od načina da intenziviramo saradnju sa EU i sa NATO.Govorim o onome o čemu vi ćutite zato što sam ne samo jedini opozicioni poslanik srpskog naroda u ovom parlamentu, nego mnogo više zbog toga što sam jedini poslanik koji u ovom parlamentu otvoreno govori protiv politike EU nema alternativu. Kažem, otvoreno zato što znam da mnogi od vas, prijatelji SNS mislite isto što i ja, ali zbog jakih NATO struktura u vrhovima vaših stranaka, to ne možete reći, jer poštujete stranačku disciplinu. I zato što mi svi znamo da po definiciji međunarodnog prava NATO vojnici na Kosovu i Metohiji jesu okupaciona sila i zato što znamo da niste vi krivi, ali ste nasledili u Ministarstvu odbrane Kancelariju NATO, tako da je NATO i na drugom delu teritorije jedna prikrivena okupaciona sila.Zato je svaka vlada od 5. oktobra 2000. godine na ovamo u nuždi da sarađuje sa okupatorom, pa tako i vaša Vlada. Ja vam to ne zameram. Ja nisam ni demagog, ni revolucionarni avanturista, jer smatram da smo mi revolucionarnim avanturizmom izgubili nekoliko miliona ljudi u 20 veku. Zato poštujem to što vi morate da radite, ali ono zbog čega ne glasam za ove zakone i zbog čega pokušavam da vas probudim iz tog vašeg ćutanja jeste činjenica da mnoge stvari koje možete da uradite ne smete da ne uradite, a ne radite ih. Tako se postavlja pitanje, da li nam treba ovakav sporazum pre nego koordinaciono telo za ispitivanje posledica NATO bombardovanja i NATO agresije koji se okupio, to telo se kao naučni tim okupilo oko doktorke Danice Grujičić i već nekoliko godina čeka da počne da funkcioniše.U prethodnom sazivu Vlade četiri vaša ministarstva podržalo to koordinaciono telo ali, gle čuda, desilo se da predsednik vaše Vlade, tadašnje i današnje, zaboravi da potpiše odluku kojom će to koordinaciono telo profunkcionisati i utvrditi da ono što se desilo 1999. godine, je izazvalo epidemiju kancera u našoj zemlji. Tri puta više ljudi oboljeva u Srbiji od kancera nego u drugim evropskim zemljama.Ne samo da su gađali osiromašenim uranijumom mimo svih međunarodnih konvencija, već su gađali po mapama Hazarda, izazvali ekološku katastrofu zato što su gađali postrojenja Elektroprivrede, naftne i hemijske industrije.Danas dolazite u situaciju da vam preko „Slobodne Evrope“ vama neki evroparlamentarci poručuju kako se mora zaustaviti kineski uticaj u Srbiji, jer on izaziva ekološke katastrofe. Isti ti evropralamentarci koji se za ovih 20 godina nisu setili da se izvinu za to što su uradili njihovi vojnici srpskom narodu.Zato ja govorim i pokušavam da vas probudim da uradite ono što možete da uradite, da naterate predsednika svoje Vlade da potpiše rešenje kojim će koordinaciono telo zaživeti i utvrditi na naučnim neoborivim činjenicama da smo mi bili žrtve jedne genocidne namere ove alijanse sa kojom mi hoćemo intenzivniju saradnju i ovim sporazumom o saradnji sa Luksemburgom.Još nešto hoću da vam kažem, imate dva miliona glasača, imate 230 poslanika, imate 60% podrške ljudi koji su izašli na izbore. Vi imate istorijsku šansu da vratite suverenitet ovom narodu. Vi imate šansu da donesete Zakon o vojnoj neutralnosti koji uporno zaboravljamo da donesemo. Vi imate šansu da kada budete menjali Ustav povodom pravosudnih seta zakona da ubacite u preambulu pored Kosova i Metohije i obavezu da je vojna neutralnost sastavni deo naše strategije i našeg ustavnog poretka.Hvala vam, ako me budete čuli. Hvala.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, predsednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Zahvaljujem se, gospodine Orliću.Moram da primetim gospodine Glišiću, sve ovo što vi sada govorite govorio je u prošlom mandatu, doduše, ne tako smireno i tako sofisticirano, Boško Obradović, pa je na kraju završio kod onih koji otvoreno zagovaraju ulazak Srbije i u EU i u NATO pakt, pa se plašim da ne krenete i vi tim putem.Ne mogu za dve minute da odgovorim na sve neistine i poluistine koje ste izgovorili, ali pokušaću to da uradim.Vi imate jedan pristup problemu koji je imao i vaš nekadašnji predsednik stranke Boško Obradović, a to je da je Srbija kriva što je NATO pakt nešto uradio ili što je EU nešto uradila. nešto uradila. Zašto bi Srbija bila kriva? Da li je Srbija kriva zato što je NATO bombardovao tadašnju SR Jugoslaviju 1999. godine? Da li je Srbija kriva ako neki evropski zvaničnik da neku izjavu koja nije u interesu Republike Srbije? Pričate o tome da je vojska NATO pakta okupatorska na Kosovu i Metohiji.I vas, kao i mene, kao i sve nas ovde, boli činjenica što na Kosovu i Metohiji nije samo i isključivo Vojska Srbije, ali isto tako, moram da vas podsetim da se Srbija danas, sem na svoj Ustav, kada je u pitanju borba za Kosovo i Metohiju još jedino poziva na Rezoluciju 1244. To je još jedina pravna veza, kako bi rekli stari rimski pravnici „iuris vinculum“ između Srbije i Kosova i Metohije. Po toj Rezoluciji 1244 u kojoj se kaže da će UN biti vojno prisutne na Kosovu i Meothiji uz, citiram, suštinsko učešće NATO-a, to je dakle Rezolucija koju je izglasao Savet bezbednosti UN.I ma ma koliko da nam je teško što snage NATO-a u mnogo prilika su okretale glavu od terora koji se dešava nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, moram da kažem, znam da to nije popularno, vi to ne morate da kažete, ali znam da mislite isto kao ja, ali ja imamo obavezu to da kažem – da nije te i takve oružane sile na Kosovu i Metohiji, veliko je pitanje da li bi jedan Srbin živeo tamo,

Da li ste primetili da se građani Republike Srbije masovno vakcinišu upravo kineskim vakcinama? Pa, kako smo to poklekli pod pritiscima EU i NATO-a?

Spominjete neko koordinaciono telo koje treba da ispita posledice NATO bombardovanja, pa neko neće da potpiše, pa zato što, navodno, po vama neće da potpiše, mi smo za NATO pakt, ne znam da li je prisutan u sali doktor Darko Laketić, znam da vi u prošlom mandatu niste bili narodni poslanik, ali trebali biste malo da se informišete o tome i šta smo mi radili dok vas ovde nije bilo, dok niste kao biblijski prorok došli ovde da nam vi sada objasnite šta je to što mi treba da uradimo, a navodno nismo uradili, a mi smo to, zapravo, uradili.Naime, doktor Darko Laketić je, gospodine Glišiću, još pre nekoliko godina ovde od nas iz Srpske napredne stranke i naših prijatelja iz drugih političkih partija, koje su nas u tome podržale, izabran za predsednika Komisije Narodne skupštine koja treba da ispita posledice bombardovanja Republike Srbije 1999. godine, municijom sa osiromašenim uranijumom, Gospodin Darko Laketić je sa svojim kolegama iz te Komisije taj posao završio. Uspostavili smo veoma intenzivnu saradnju sa italijanskim parlamentom, i verovali vi ili ne, a verujte mi slobodno, jer ja nemam nameru da vas lažem, upravo smo od italijanskog parlamenta,

da smo upravo od Italijana dobili najveću moguću pomoć i najviše informacija o tome kakve su strašne posledice izazvane na, pre svega, KiM, ali i u drugim delovima Republike Srbije, gde je NATO pakt 1999. godine, koristio municiju sa osiromašenim uranijumom.Hoću da vam kažem, ja razumem vašu potrebu da vi ovde budete jedini patriota, jedini Srbin, kako vi kažete, i najveći Srbin, i jedini koji je protiv EU, jedini koji je protiv NATO pakta, jedini koji hoće da obnovi Dušanovo carstvo i sve je to lepo, ali vam kažem da za 90% stvari koje ste rekli, apsolutno niste u pravu.

Dakle, niti sam rekao da sam jedini Srbin, ni da sam jedini patriota, ono što sam rekao jeste da su NATO trupe, u ovom trenutku, na teritoriji KiM okupatorske, znači, po definicijama međunarodnog prava. Vi ste u pravu kada kažete da su oni 1999. godine, bili neko ko je ušao zajedno sa UN, ali zaboravljate da se desila jedna činjenica 2008. godine, kada je jednostrano proglašena kvazi država na KiM, i podržana od mnogih država, između ostalog, i od ovog Luksenburga, sa kojim potpisujemo sporazum. Od tog trenutka oni više nisu legitimni predstavnici dole, svaka država koja je podržala secesiju dela teritorije suprotno međunarodnom pravu, a tamo ima vojnu efektivnu silu, je okupatorska sila, vi kao čovek koji se bavi međunarodnim pravom i doktor prava bi to trebalo da znate.S

ja ne znam kako vi uvek čujete ime vašeg predsednika stranke u mojim govorima kada ja uporno izbegavam da ga pominjem, baš zato što neću da učestvujem u tim igrama antivučićevske opozicije i provučićevskog pokreta koji stoji samo iza imena i prezimena jednog čoveka, a oko sebe okuplja i frakcije koje su za NATO i frakcije koje su protiv NATO-a.Srbiji je potrebna politička opcija koja će se baviti suštinskim temama, kao što sam i ja malopre suštinski govorio o Koordinacionom telu koje je okupljeno od multidsciplinarnih naučnika oko dr Danice Grujičić koja se ne bavi samo osiromašenim uranijumom, jer je Srbija mnogo više zagađena kancerom zbog gađanja mapa hazarda i zbog toga što su hemijska postrojenja gađana.To što ste vi uradili svaka čast. Ja nemam vremena da govorim šta je sve dobro vaša vlast i vaša stranka uradila jer imam malo vremena, ali zato hoću da govorim ono što ne valja.Ne znam kako niste primetili razliku u mom političkom obraćaju vama i drugim političkim protivnicima? Ono nije samo formalno, suštinsko je. Ja priznajem šta vredi, ali ono što ne vredi mora da se menja, a vi izbegavate da menjate ono što ne vredi. Ja sam zaista neprijatno iznenađen, gospodine Glišiću, koliko ste vi neinformisani.Mi smo princip vojne neutralnosti uneli u Strategiju odbrane i u Strategiju nacionalne bezbednosti još 2019. godine, a u Zakonu o odbrani, u Zakonu o odbrani, koji smo mi izglasali, još 2018. godine i onda se pojavljujete vi, kao i ovi iz DSS-a, u 2021. godini i kažete – Narodna skupština treba da donese zakon o vojnoj neutralnosti, a mi Republiku Srbiju proglasili vojno neutralnom još 2018, odnosno 2019. 2019. godine i ne samo da smo je formalno proglasili vojno neutralnom, nego mi zaista vodimo takvu spoljnu politiku koja obezbeđuje Srbiji da nema gazdu i gospodara, ni vojnog, ni političkog nigde na kugli zemaljskoj, sem ovde u Srbiji, a to su građani Srbije.Prema tome, to što vi inputirate da mi treba da donesemo nešto što smo već doneli, to vam se ponavlja danas po drugi put. Ne znam, izgleda da niste u formi.Što se tiče ovoga što ste rekli - a što sada ratifikujete sporazum sa Luksemburgom kada je Luksemburg priznao Kosovo, vi se ponašate kao Boris Tadić 2008. godine. Da li znate na kome je on demonstrirao svoju silu? Priznali i Amerika, i Francuska, i Velika Britanija, i Italija, i Nemačka itd. Znate šta je uradio? Sećate se, gospodine Glišiću, Boris Tadić nikoga nije proterao, nije reč rekao. Pobegao čovek u Rumuniju. Kaže, ima obaveze da poseti službeno Rumuniju i to baš na dan kada je Kosovo donelo deklaraciju o proglašenju nezavisnosti, a njegova Vlada da li znate koga je proterala od svih tih velikih sila iz Beograda? Ambasadorku Crne Gore, mislim da se gospođa zvala Anka Vojvodić i ambasadora Makedonije. E tako isto i vi. Ajde sada da pokažemo silu na Luksemburgu. Zamislite, Luksemburg je član NATO pakta, a NATO pakt nas je bombardovao 1999. godine, pa što mi sada sa njima da ratifikujemo bilo šta? šta? Ne razumem kakva je to logika?Ne znam da li ste vi obavešteni da su Rumunija, Grčka, Španija, Slovačka takođe članice NATO pakta, a nisu priznale nezavisnost KiM? Članice Članice su i EU, a nisu priznale nezavisnost KiM. Hoću da vam kažem, gospodine Glišiću, ja razumem vašu ciljnu grupu i razumem vašu političku strategiju, ali imam obavezu da vam kažem da je to što vi radite suviše jednostrano. To su radili neki pre vas i pokušali su na tome da steknu političke poene i da nas iz Srpske napredne stranke prestave kao neke NATO slugeranje, kao neke izdajnike itd.Zaboravio sam da kažem jednu stvar koja je jako važna. Vidite, gospodine Glišiću, pravite istu grešku koju je napravio i Haški tribunal u odnosu na Slobodana Miloševića. Nikada me Nikada me nije bilo sramota što sam bio član SRS i što sam bio član tima za odbranu Vojislava Šešelja. Naprotiv, ja se time ponosim, jer smatram da sam radio jedan koristan posao ne samo za jednog čoveka koji se nalazio 12 godina u pritvoru Haškog tribunala, nego jednu dobru stvar za Srbiju, jer se u Haškom tribunalu, hteli to neki da priznaju ili ne, u stvari pokušalo da se sudi Srbiji, a ne pojedincima i da se sva krivica za raspad bivše Jugoslavije svali na leđa srpskog naroda. Oko toga se slažemo, ali vi sada radite jednu stvar koju je uradio i Haški tribunal u optužnici protiv Slobodana Miloševića.Slobodan Milošević, ma kakav da je bio, ja o njegovoj vladavini ne mislim da je bila sjajna, pravio je mnoge greške i političke i ekonomske, ali Slobodan Milošević nikada nije izgovorio ili napisao da je njegov politički cilj stvaranje velike Srbije, a on je u Haškom tribunalu optužen da je bio na čelu udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao za cilj da stvori veliku Srbiju, pa je bio u tom udruženom zločinačkom poduhvatu sa Vojislavom Šešeljem, Ratkom Mladićem, Radovanom Karadžićem, Milanom Martićem, jel tako Marko Atlagiću, i kaže se drugim znanim i ne znanim licima. Znači, pitaj boga sa kim sve nije bio u savezu da stvori veliku Srbiju.

da mi kažete koji je to funkcioner SNS, bilo ministar, bilo narodni poslanik, predsednik Republike, sadašnji, bivši, nije bitno, rekao da je zvanična politika naše stranke – EU nema alternativu. Da li znate šta to znači u prevodu? To u prevodu znači da ako Srbija ne uđe u EU, ona će da propadne.Naša politika je sasvim suprotna od toga. Mi hoćemo da uđemo u EU, ali radimo tako da Srbija ima snage da opstane i ako eventualno ne uđe u EU, jer to da li ćemo mi ući u EU ili ne,

da EU nema alternativu i, pod broj dva, godinu kada će Srbija da uđe u EU? Toga nema, to ne postoji. Ako uspete to da mi nađete, ja više neću biti predsednik poslaničke grupe i uopšte neću da budem narodni poslanik, jer to znači da se ja apsolutno ne razumem u posao koji radim.

Martinoviću, neću da ulazim u to šta se sve ne razumemo. Možda je i slučajnost, možda je i namera, neću uopšte s tim da se bavim. Samo dve stvari želim da vam kažem. Ja vama ne zameram vašu radikalsku prošlost. Između ostalog, u svim tim akcijama u kojima ste vi bili i ja sa prethodnim pokretom kome sam pripadao smo podržavali i gospodina Vojislava Šešelja i sve naše zatočenike u Hagu ne zato što se slažemo sa njihovom politikom, nego zato što mislimo da Haški tribunal nije tribunal, već vojno-policijska akcija protiv našeg naroda.Ono što hoću da vam kažem jeste da ja nisam deo stranke koja je ušla u koalicije koje ste pominjali, tada sam se razišao sa tom strankom, a jesam deo pokreta koji je pre toga postojao i koji sam nosio, osnivao i verovao u njega.Ono što je bitno da zna naša javnost, a nema veze sa vašom i mojom političkom prošlošću jeste pitanje vojne neutralnosti. Deklaracije nisu dovoljne. Mi smo svoju priču o vojnoj neutralnosti zasnivali na jednom članu Rezolucije iz 2007. godine, koju je donela vlast Vojislava Koštunice u mnogo težim istorijskim političkim okolnostima nego što je danas situacija vlasti SNS.Tačno je da ste SNS.Tačno je da ste vi preuzeli državu sa mnogo više razvlašćenosti po pitanju suvereniteta, ali je tačno i da vi danas, to jest mi kao narod, imamo mnogo ozbiljnije saveznike kakve, recimo, Vojislav Koštunica 2007. godine nije imao, pa je eto uspela ta takva vlast da ugura tu priču o vojnoj neutralnosti, ali na jedan nemušt način.Bilo kakva priča o tome da mi nemamo Zakon o vojnoj neutralnosti govori o tome da mi nemamo ozbiljnu nameru da budemo vojno neutralni, jer znate vrlo dobro iz međunarodnog prava kako se postaje vojno neutralan. Potrebno je da pokažete ozbiljnu nameru kroz zakon ili, još bolje, kroz Ustav, a zatim da idete ka Savetu bezbednosti da vam neko garantuje tu vojnu neutralnost. To ne možete da radite na osnovu neke strategije ili neke tačke u nekoj rezoluciji.Zato je potrebno da, pored toga što marketinški govorite o vojnoj neutralnosti i što vaša vlast i vaš predsednik to radi i, čini mi se čak da je i on najavio negde priču o tome da će biti, ali nemojte me držati za reč, moguće da od mnogih njegovih medijskih pojavljivanja sam nešto pomešao, da će biti neki zakon o vojnoj neutralnosti. Potreban je taj zakon, a još bolje bi bilo da ga stavimo u Ustav, jer bi to značilo da zaustavimo ovo puzeće uvlačenje Srbije i srpskog prostora u NATO. Zahvaljujem, gospodine Glišiću.Možda niste dobro čuli, malopre je gospodin Martinović upravo podvukao da nije reč o principu koji je usvojen u nekoj rezoluciji iz 2007. godine, već o principu koji je usvojen, ugrađen u naše zakone, zakone i strategije, ali zakone pošto ste o tome govorili, koji je izglasala upravo ova većina kojoj ste se obratili u svom prvom obraćanju, kojoj se obraćate i dalje.Dakle, reč je o stvarima koje smo mi izglasali 2018. i 2019. godine.Pravo na repliku, Aleksandar Martinović. Dakle, gospodine Glišiću, mi smo vojno neutralni po odredbama Zakona o odbrani koji smo usvojili još 2018. godine. Dakle, nije to sad neka odredba u nekoj rezoluciji, kao što je to radio Vojislav Koštunica.Da vas podsetim, te 2007. godine ta rezolucija u Narodnoj skupštini, ovde smo je usvajali, baš ovde, iako je Skupština inače zasedala tamo u Kralja Milana, ta rezolucija ne bi ni ovde mogla da bude usvojena da nije bilo poslanika SRS koji su za nju glasali, a na sednicu Narodne skupštine je došao Velimir Ilić, pa je Tomislav Nikolić tada rekao imate jednog ministra u Vladi, sada treba da se glasa o vojnoj neutralnosti, a došao je kao da je došao ispod šatora, onako, bez kravate, sa tri dugmeta otkopčana na košulji, znojav, itd.Hoću da vam kažem da radimo mnogo ozbiljnije nego što su radili oni za koje ste nas vi ubeđivali da su veliki patrioti i veliki rodoljubi. Dakle, vojno smo neutralni, to smo raščistili, i to po zakonu. Nadam se da ste shvatili da smo vojno neutralni, ne po nekoj odredbi rezolucije ili strategije, nego po zakonu.Još jednu stvar hoću da vam kažem. Za razliku od tog vašeg Vojislava Koštunice, koga ste glorifikovali kao velikog Srbina i velikog junaka, vlast SNS i Aleksandar Vučić konkretno, o kome vi ne govorite po imenu i prezimenu, ali znate, mogu da se čitaju redovi, a može da se čita i između redova. Manje bistri ljudi samo čitaju redove, a onaj ko je malo bistriji on može da pročita i ono što piše između redova. Dakle, potpuno je jasno da sve što vi govorite u stvari treba da bude omča oko vrata Aleksandru Vučiću.Vidite, za razliku od tog vašeg Vojislava Koštunice, koji je bio vaš politički mentor, na koga ste se ugledali kao na velikog Srbina, velikog pravoslavca itd, zaštitnika srpskog naroda, nekoga ko je po prvi put u istoriji Srbije, Srbiju proglasio vojno neutralnom, Aleksandar Vučić

Ja sada mogu da vam nabrajam koliko hoćete ljudi koje je taj vaš Vojislav Koštunica isporučio u Haški tribunal i to ne samo da ih je isporučio, nego je jednog isporučio jednog isporučio tako što ga je izvukao iz bolničkog kreveta, u pidžami i u bolničkim papučama. Drugog je isporučio polumrtvog čoveka, pokojnog generala Zdravka Tolimira tako što ga je uhapsio ovde u Beogradu, pa su ga skelom, odnosno čamcem prebacili preko Drine, pa ga navodno uhapsili u Republici Srpskoj.

ili ćeš da ideš u Haški tribunal ili ćemo nešto da ti uradimo sa porodicom. Da bi omekšali čoveka, da bi mu kao učinili, pod znacima navoda, znate šta su u radili? Sećate se vi toga vrlo dobro samo nećete da kažete, onda mu je Velimir Ilić poklonio Škodu oktaviju. Inače, general Lazarević koga smo mi, ti veliki izdajnici, mi koji hoćemo puzeći Srbiju da uvedemo u NATO pakt itd, mi smo generala Lazarevića dočekali na beogradskom aerodromu kao heroja koji je branio srpski narod na KiM, a to niste uradili vi. Dakle, generala Lazarevića je na beogradskom aerodromu dočekao tadašnji ministar pravde, Nikola Selaković, ne Boško Obradović, ne vi, ne Dragan Đilas, ne bilo ko od vas. Za predavača na Vojnoj akademiji ga je imenovao, sada nije trenutno u sali, gospodin Aleksandar Vulin, tadašnji ministar odbrane.Prema tome, ako je iko čist kad su u pitanju srpski heroji koji su branili srpski narod, onda je to Aleksandar Vučić, onda je to SNS.Što se tiče Škode oktavije, to je primer kako se bukvalno do poniženja dovodi jedan elitni srpski Lazarević, gospodine Glišiću, do tada, koliko je bio skroman čovek, u životu nije imao svoj privatni automobil. Nije imao čovek privatni automobil, bio general. A mi se sećamo mnogih generala koji su imali ne automobil, nego vile na Dedinju, vikendice na moru, besplatna zimovanja, letovanja itd, pa kad je trebalo da brane državu kojoj su dali zakletvu, oni su se predali. Oni su se predali, pa su ih ovde u Beogradu proglašavali herojima. Jedan je predao 50 tenkova u Varaždinu. Proglašen je nacionalnim herojem. A oni koji su branili srpski narod, znate šta su njima radili? Poslali ih u Haški tribunal, a dali im Škodu oktaviju.Pa, jel hoćete da se vratimo na tu politiku, da ljude ponovo šaljemo ko zna gde u beli svet da im se sudi za zločine koje nisu počinili, a da im zauzvrat poklanjamo Škode oktavije? Jel to patriotizam za koji se vi zalažete? Jel to srpsko rodoljublje zbog kojeg nam ovde držite lekcije i kažete da ste vi jedini istinski autentični predstavnik srpskog naroda? Šta smo mi? Koga mi ovde predstavljamo, Kineze, Ruse, Amerikance, koga? Predstavljamo srpski narod i na najmanji način i u najmanju ruku isto kao i vi, ako ne i hiljadu puta više i hiljadu puta bolje.Dakle, samo hoću da vam kažem, gospodine Glišiću, nemojte nama da vežete teret koji treba da nose neki drugi, jer sve to što ste vi govorili, govorili su i radili oni koji su bili na vlasti do 2012. godine. Mi smo njih pobedili. Mi smo tu i takvu politiku poslali u istoriju. Nas takva politika apsolutno više ne zanima. Mi gradimo Srbiju kao samostalnu i suverenu državu koja izgrađuje dobrosusedske odnose sa svima u njenom okruženju, sa svim velikim silama, uključujući i Ameriku i Rusiju, ali brižljivo čuva svoju neutralnost, ne samo vojnu, nego i političku, i pri tome uspevamo da privučemo investicije i sa zapada i sa istoka.Ako pronađete jednu zemlju u Evropi kojoj je to pošlo za rukom, a koja nije morala da stane pod jednu ili pod drugu čizmu, evo, ja vam ponovo kažem, ako pronađete takvu zemlju, više nisam predsednik poslaničke grupe, više nisam narodni poslanik, jer ne znam da radim taj posao. Zahvaljujem, gospodine Martinoviću.Ovim izlaganjem zatvorili smo poslednji krug replika.Prelazimo dalje na izlaganja po listi prijavljenih za reč.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, nije lako diskutovati nakon ovako sjajne i argumentovane diskusije koju je imao gospodin Martinović, ali pokušaću da o ovoj temi i ovim sporazumima nastavim u istom maniru, istom duhu, kako bi, pre svega, građani koji posmatraju ovaj prenos, videli da i ovi sporazumi koji su danas na dnevnom redu imaju jedini cilj, a to je bolje sutra svih građana Srbije.Što se tiče Sporazuma između Srbije i Ruske Federacije protiv terorizma, svaki sporazum koji potpiše naša zemlja je dobar i svaki sporazum koji potpisujemo može doneti samo dobro našoj zemlji, a posebno kada govorimo o tako osetljivoj temi kao što je terorizam.Terorizam je pošast od koje niko nije siguran. To je tema kojoj svaka zemlja mora maksimalno ozbiljno da pristupi i tema o kojoj svako mora da vodi računa ako se odgovorno bavi ovim poslom. Smatram da je velika čast i privilegija što Srbija ima priliku da takav jedan sporazum potpiše sa jednom od najmoćnijih zemalja na svetu i ne samo kada govorimo o iskustvu koje Ruska Federacija ima, već i o sredstvima kojima oni raspolažu, kao i metodologijom, kao i tehnologijom koju koriste u sprečavanju terorističkih napada i u borbi protiv terorizma.Ono što je za nas jako bitno jeste činjenica da na ovaj način pokazujemo da sve što je dobro za našu zemlju nije nam bitno odakle dolazi, da li je to Rusija, Kina, Amerika, Evropska unija, apsolutno je manje bitno.Ono što za nas predstavlja problem koji se dešava unutar naše zemlje jeste definicija terorizma i šta je to terorizam. Ne tako davno u julu mesecu ispred Doma Narodne skupštine u kojoj se danas nalazimo imali smo proteste, koji su počeli kao nekakav bunt, ne znam, zbog nekakvih mera koje su, iste takve mere, bile u celoj Evropi,

Tih dana smo imali hiljade slika i snimaka gde neka grupa huligana sa kamenicama koje su težile i od tri do pet kilograma pokušava da povredi ili skloni sa ovog ulaza nekog policajca. Ako nekog napadnete takvom kamenicom kako to drugačije tumačiti nego pokušaj ubistva? Da li je pokušaj ubistva policajca koji obavlja samo svoj posao terorizam?Da li je terorizam li je terorizam kada smo nešto pre toga imali proteste ispred Predsedništva, kada je bivši poslanik, malo pre je ovde pomenuto njegovo ime, Boško Obradović, komandovao čoveku – šta ima veze, ulazi u taj kamion i gazi ovo? Da li je terorizam i to kada pozovete da se kamionom zgazi policajac ili više policajaca koji pokušavaju da održe red?Da li je terorizam i kada se poziva na ubistvo predsednika, legitimnog predsednika, legitimno izabranog predsednika Srbije i kada se danima o tome ćuti od strane onih čiji sledbenici na to pozivaju?Da li je terorizam i kada se poziva na rušenje svih institucija, nasilno preuzimanje vlasti, dovođenje nekakvih eksperata koji će sve po kratkom postupku da reše?Da li je terorizam to kada se za nas narodne poslanike, koji predstavljamo SNS, markiraju, obeležavaju bandere sa kojih ćemo visiti i već traži mesto gde će se napraviti koncentracioni logor za sve nas?Sve nas?Sve ovo govorim iz prostog razloga što smo u julu mesecu od strane nekih ljudi obaveštavani kako je to miran protest, kako se određena grupa ljudi, nezadovoljnih politikom Vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, bori za nekakva svoja prava koja su im ničim ugrožena. Tada su to bili mirni demonstranti.Međutim, kada se dese protesti u Americi, brže bolje svi ti ljudi poviču da je to terorizam, da je to strašan potez nekakvih terorističkih organizacija i utrkuju se ko će pre to da osudi. Zbog svih nas ovde u Srbiji je neophodno samo da pokušamo da ustanovimo jednake kriterijume i da to što se desilo u Americi, ako ćemo to zvati terorizmom, onda i sve ono što se dešavalo u julu mesecu moramo nazivati istim tim imenom.Ono što, takođe, želim da naglasim, žao mi je što nekako sve što radimo u interesu građana Srbije i sve što samo pokazuje koliko je politika i Vlade Srbije, ali i predsednika Aleksandra Vučića usmerena ka interesu građana, uvek dođe nekako pod lupu posmatranja ne bi li se našla nekakva zadnja namera. Tako sada i ovaj Sporazum ne valja zato što se potpisuje sa Rusijom.Ja samo pitam – šta je tu loše i gde tu Srbija gubi bilo šta ako od jedne takve sile možemo dobiti bilo kakvu podršku i pomoć u rešavanju ovako velikog problema i pitanja od koga strepi ceo svet?Neko je od prethodnih govornika u svom govoru upotrebio termin – Srbija je dobila vakcine. Nije Srbija dobila vakcine. Nemojte ljudi da iz ovog Doma građani, koji slušaju ovaj prenos, dobijaju pogrešne informacije od ljudi za koje su glasali i koji ih predstavljaju ovde. Srbija se za svaku vakcinu sama izborila. U trci velikih sila, kako bi predsednik Aleksandar Vučić rekao, gde su svi pokušali da ugrabe svako mesto i svaki čamac za sebe, a da mi, male zemlje, ostanemo na Titaniku koji tone, Srbija ništa nije dobila, Srbija se sama izborila odgovornom politikom predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije da svojim građanima omogući da ovu pošast što pre proboli da iz ovog izađemo sa što manje žrtava.Zato je jako bitno da sa ovog mesta upotrebljavamo prave termine, kako bi građani znali da mi nismo to dobili zato što je nekom Srbija interes, zato što neko želi Srbiju na taj način da potkupi. Sve to što smo radili, sarađivali i te vakcine koje danas imamo sve je to plod dobre saradnje, međusobnog uvažavanja, poštovanja, ali i korektnog, odgovornog i poštenog odnosa prema svim zemljama, kako u EU, tako i prema Kini, Rusiji ili nekim drugim zemljama.Morao sam na to da se osvrnem, jer samo danas je stiglo 10.000 vakcina u našu zemlju, i to su brojke koje neke druge zemlje, razvijenije, jače od nas, ne mogu da zamisle.Što se tiče terorizma i ovog sporazuma, završiću, žao mi je što gospodin Vulin nije u sali, ali i od gospodina Vulina sam dobio odgovor na moje pitanje koje se ticalo pretnji koje su upućene tj. informacija koju je Čaba Der izneo mađarskim istražnim organima, gde je rekao da je od dve mafijaške organizacije dobio ponudu da ubije predsednika Aleksandra Vučića. U tom periodu kada se ta informacija pojavila niko od velikih boraca za prava ljudi, nevladinih organizacija nije uzeo za ozbiljno, šta više njihovi pojedini mediji, pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, su se trudili da diskredituju tu celu priču, da je degradiraju.Želeo degradiraju.Želeo sam da se gospodinu Aleksandru Vulinu zahvalim na brzom odgovoru i na tome što naše Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima određene korake u komunikaciji, raspituje, traži informacije, jer na taj način pokazujemo odgovornost, ali i snagu naše zemlje, pokazujemo da i svaki građanin, pa makar to bio i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, ima prava na život, ima pravo kao i svi ostali ljudi u našoj zemlji i niko nema pravo da mu ugrozi život i njegove porodice samo zato što misli drugačije nego oni što samo bolesno žele da se vrate na vlast.Nadam se da ćemo u narednom periodu imati još ovakvih sporazuma, da ćemo svi zajedno i kao Vlada Republike Srbije i mi kao narodni poslanici, kao najviše telo, kao Skupština Srbije biti u prilici da našim građanima obezbedimo bolje sutra, bolji život za svu našu decu, za generacije koje dolaze, jer je to politika i predsednika Aleksandra Vučića i SNS. Hvala i živela Srbija.

Iako su ovi ugovori prošli određeni put od pregovora, usvajanja teksta i overe sporazuma, proces potvrđivanja je danas pred nama tj. pred Narodnom skupštinom, nakon čega će postati pravno obavezujući.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka nastao je iz potrebe da se utvrde pravila za zaštitu tajnih podataka koji se međusobno razmenjuju razmenjuju u okviru političke, vojne, ekonomske, pravne, naučno-tehnološke ili bilo koje druge saradnje.Donošenjem zakona o potvrđivanju sporazuma, Republika Srbija pokazuje spremnost da bilateralnu saradnju sa Luksenburgom unapredi u sektoru bezbednosti, uz međusobno definisan način razmene i zaštite tajnih podataka.Osim toga, stvaraju se uslovi za intenzivniju i delotvorniju saradnju sa državom koja je članica EU i NATO, što je važno s obzirom na Strategiju nacionalne bezbednosti, kojom je Srbija definisala osnovna stremljenja i opredeljenja političke i nacionalne bezbednosti, kao što su unapređenje odnosa sa članicama EU i partnerima NATO.Donošenjem zakona o potvrđivanju sporazuma stvaraju se uslovi zajedničkog delovanja protiv izazova, rizika i pretnji koji se odnose ne samo na Republiku Srbiju već predstavljaju globalne izazove, rizike i pretnje. Takođe, stvaraju se uslovi za efikasniju saradnju državnih organa Republike Srbije i Luksenburga u oblasti unutrašnjih poslova, pravosuđa, spoljnih poslova, odbrane i službe bezbednosti, kao i saradnja sa privrednim subjektima sa teritorije druge države čiji poslovi se odnose na oblasti namenjene industriji i proizvodnji, kao i pružanju usluga za potrebe bezbednosnog sektora.Što se tiče Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara BiH, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, on je neophodan da bi se omogućilo bezbedno obavljanje međunarodnih letačkih operacija preko zajedničkih državnih granica pomenutih država u cilju unapređenja odnosa u vazdušnom saobraćaju.Sporazum je usaglašen sa međunarodnim konvencijama, strategijama, propisima jedinstvenog evropskog neba, kao i pravnim aktima tri države Srbije, BiH i Crne Gore.Nakon Gore.Nakon 20 godina primene prvog Sporazuma, usvajanjem Predloga zakona o Sporazumu o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju biće zaključen novi sporazum kojim će kojim će najvažnija pitanja vazdušnog saobraćaja između tri države biti regulisan na moderan način u skladu sa aktuelnim trenutkom.Pred nama je danas i Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma. Želim da istaknem da je bezbedan život, život bez straha od nasilja, kriminala i terorizma je poseban kvalitet. Bezbednost je opšte dobro koje mora biti zagarantovano svakom građaninu Srbije, bez obzira na socijalni status i imovinske mogućnosti. Da bi se omogućila bezbednost za sve, važno je unapređenje bilateralne saradnje u borbi protiv terorizma.Zato će SDPS podržati predloge zakona o međunarodnim sporazumima koji su danas pred nama. Hvala.Narodna poslanica Marija Jevđić. Izvolite. imajući u vidu važnost sporazuma koji su danas na dnevnom redu, poslanička grupa JS u Danu za glasanje glasaće za njih i podržati ih. Kao što je i sam ministar Nedimović u svom uvodnom izlaganju rekao, mi smo zemlja poljoprivrednika, a predsednik predsednik JS, Dragan Marković Palma, kroz svoje izlaganje ukazao je na sve probleme sa kojima se susreću naši poljoprivredni proizvođači, složiću se sa svim rečenim i isto ću krenuti u svom izlaganju prvo od Predloga zakona između Republike Srbije i Republike Irana.Inače, Irana.Inače, za mene je podatak da smo u vreme stare Jugoslavije imali razmenu sa Iranom oko milijardu dolara iznenađujući, a da nažalost danas ona iznosi svega 10 miliona dolara.Vidimo da tu ima prostora i ovim sporazumom se otvara novo tržište za naše poljoprivredne proizvođače, pre svega za proizvođače semena i semenskog bilja i to će biti velika mogućnost da se upravo na ovom tržištu plasiraju ovi proizvodi, a znamo da se u preko 80 zemalja izvoze semena iz naše zemlje. Sve što radi resorno ministarstvo, odnosno Ministarstvo poljoprivrede kao i sama Vlada, da bi se pomogla poljoprivreda, poljoprivreda, pre svega, poljoprivredni proizvođač, uvek će imati podršku JS.Predlog zakona koji se odnosi na potvrđivanje Sporazuma Republike Srbije i Ruske Federacije, a odnosi se na saradnju u borbi protiv terorizma, tu Srbija ima jasan cilj i na snazi je inače Nacionalna strategija za prevenciju i borbu protiv terorizma 2018/2021. Izrađen je i Nacionalni plan kojim se prati i uočavaju rani faktori koji vode ka radikalizaciji, a sve u cilju poboljšanja naših građana.Sama ratifikacija sporazuma sa Ruskom Federacijom predstavlja još jedan osnov za jačanje borbe protiv terorizma. Znamo koliko je informacija bitna u ovoj borbi i upravo ovim sporazumom moći ćemo da delimo, ali i da prikupljamo informacije koje su značajne u toj borbi jer terorizam, jer terorizam, nažalost, nije problem samo jedne zemlje, već je to globalni problem koji, svedoci smo, sve više uzima maha.Što se tiče Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara BiH i Vlade Republike Srbije i Crne Gore, on predstavlja dokumenat kojim se stvaraju institucionalni uslovi za unapređenje odnosa u vazdušnom saobraćaju između pomenutih država.U praksi to znači da donošenjem ovog sporazuma doprinosi se bezbednom, urednom i brzom protoku vazdušnog saobraćaja. Inače, učesnici su kontrole letenja Srbije i Crne Gore koje su i 2018. godine dobile, „Jedinstveno nebo 2019“ za multinacionalni projekat zajedničkog vazdušnog prostora. Znači, ta saradnja postoji. Mislim da ćemo je ovim sporazumom još više učvrstiti i unaprediti.Ja bih svakako iskoristila ovu priliku pošto govorim o vazdušnom saobraćaju i pohvalila bih i Vladu,

i studente kojima je prekinuto školovanje, ljudi koji su bili na službenim putevima, kao i ostali naši građani koji su se zatekli na aerodromima širom sveta i u opštem svetskom haosu u tom trenutku uspeli su da ih vrate u Srbiju, da ih vrate svojim kućama.U vašem današnjem izlaganju, gospodine Nedimoviću, istakli ste da ova Vlada želi ubrzano da podstakne i da još više ubrza ekonomski razvoj Srbije. Ja kao poslanica koja dolazi iz Raškog okruga moram da pohvalim i otvaranje aerodroma „Morava“ u Kraljevu koji će predstavljati, sigurna sam, veliku pomoć ne samo stranim investitorima koji koji rade i koji zapošljavaju naše građane u ovoj oblasti, nego i domaćim privrednicima koji će moći lakše da transportuju svoju robu, ali i mogućnost da se još više razvija seoski, banjski, planinski turizam te oblasti. Početak radova na Moravskom koridoru je svakako jasna poruka da Srbija želi ravnomerno da se razvija i da polako idemo ka decentralizaciji naše zemlje.Ja bih se samo na minut dotakla, pošto već govorimo o vazdušnom saobraćaju, a nalazimo se u eri borbe protiv klimatskih promena i da ukažem na, nažalost, velika zagađenja koja sam avio-transport donosi. To, otprilike, iznosi oko 2% svetskih emisija.Verujem da Srbija aktivno učestvuje kroz resorno ministarstvo u rešavanju ovog globalnog problema. Mislim, sa jedne strane treba da sačuvamo zdravu životnu sredinu, a sa druge strane trebamo da unapredimo unapredimo život ljudi i to je svakako veliki izazov za sve zemlje, pa samim tim i za našu zemlju.Mislim da i nadam se da mi imamo plan kako da što bolje unapredimo i da umanjimo uticaj zagađenja koji izaziva avio-saobraćaj, a samim tim da ne ugrozimo funkcionisanje avio-saobraćaja.Pošto

kolege narodni poslanici, građanke i građani Srbije, pred nama je set sporazuma važnih za funkcionisanje države. O njima je govorio šef poslaničke grupe SPS, gospodin Milićević. Govoriće i posle mene koleginica Vesna Ivković, tako da ću se ja osvrnuti na jedan od njih, ne zato što mislim da su ostali manje važni, nego zato što smo podelili zadatke među sobom.Dakle, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, Narodna Skupština danas treba da ratifikuje, inače je potpisan 18. juna 2020. godine u Beogradu.Pre nego uopšte krenem da govorim o ovom Sporazumu, osvrnuću se na ono što je definicija terorizma, zarad javnosti. Definisan je kao smišljeno planirana upotreba nasilja ili pretnji kojom se usađuje strah sa namerom zastrašivanja vlasti ili celog društva kako bi se postigli politički, verski ili ideološki ciljevi. Uglavnom se teroristički metodi nasilja koriste u vreme mira ili tokom rata nad civilnim stanovništvom. Na opštu žalost u Srbiji je vrlo znamo i šta je definicija terorizma i kako on izgleda u praksi.Kada je u pitanju međunarodni odnos prema ovom pitanju terorizma nisu ga uvek prepoznali onako kao mi verovatno zato što u vreme kada smo mi bili žrtve terorista oni nisu, bar ne u toj meri u kojoj mi jesmo. Prema podacima globalne baze podatka koju vodi Univerzitet u Merilendu u periodu od 2000. godine do 2014. godine stoji da je bilo preko 61.000 terorističkih akata u kojima je stradalo preko 140.000 ljudi. Ne znam zaista da li ovo tretira i žrtve terorističkih napada u južnoj srpskoj pokrajini. Pretpostavljam da ne inače bi ovaj broj bio kud i kamo veći.Istina je jedana, a to je da je Evropa u ovom trenutku najizloženiji kontinent kada je u pitanju terorizam i gotovo da mi i nemamo državu koja u poslednjih 30 godina nije bila pogođena terorističkim napadima. Tako da je na jedinstvenom prostoru Evropske unije naročito posle 2004. godine teroristički napad u Madridu kada se dogodio pojačana njihova aktivnost, ali je pojačana i aktivnost na usaglašavanju propisa i mera i saradnje policijskih i pravosudnih organa u prevenciji i borbi protiv terorizma između članica, a potom i unutar same Evropske unije stvaranjem pravnog okvira pre svega u borbi protiv pranja novca kojim se finansira terorizam, kao i stvaranjem Europola.Dakle, Srbija na ovom planu sarađuje i sa Evropskom unijom i sa svim drugim državama, ali naročito sa svojim tradicionalnim prijateljima, kao što je Ruska Federacija i iz toga proizilazi Sporazum o kome ću danas govoriti. Sporazum sa Ruskom Federacijom jeste jedan od najvažnijih na polju suprotstavljanja terorizmu i izraz je obostrane želje naših država da se kroz pre svega bilateralnu saradnju unaprede svi aspekti borbe protiv terorizma, kao globalnog problema koji jeste najozbiljnija pretnja svetskom miru.Sporazum koji zapravo predstavlja pravni osnov saradnje, njime su precizirani i svi aspekti saradnje nadležnih organa dveju država, počev od razmene podataka i iskustava stručnjaka sa antiterorizmom, korišćenje primera dobre prakse, pa sve do učešća u akcijama prevencije i sprečavanja terorizma.Na bazi ovog Sporazuma Republika Srbija i Ruska Federacija kao članice pre svega Ujedinjenih nacija daće svoj veliki doprinos međunarodnoj borbi protiv terorizma. Nekako uska veza između terorizma postoji kada je u pitanju organizovani kriminal koji je često materijalna osnova terorizma, jer terorističke organizacije pribavljaju svoja sredstva uglavnom na nelegalan način putem pranja novca od nelegalne trgovine narkotika, oružja ili neke druge švercovane robe do trgovine organima i toga smo nažalost svedoci kao država i kao narod.Zato je osim prevencije i borbe protiv terorizma potrebno je sprečiti i sve nelegalne puteve njenog finansiranja, jer je to prosto najefikasniji put za preveniranje terorizma generalno.Ovim se potvrđuje i jedno tradicionalno uzajamno poverenje, prijateljstvo, ali i dugogodišnja saradnja u sektoru bezbednosti i ovo bezmalo jeste Sporazum od strateškog značaja za naše dve zemlje, naročito za Srbiju jer partnerstvo u borbi protiv terorizma sa nama prijateljskom zemljom Rusijom, koja ima ogroman odbrambeni potencijal, predstavlja dodatni impuls sigurnosti.Da bih ostala verna sebi moram da naglasim i da navedem par primera koji jasno ukazuju koliko je terorizam sam po sebi opasan i kolika je to pošast. Imali smo ne tako davno, 2014. godine po podacima koje ja imam, grafite na kojima je pisalo – kalifat dolazi, ni manje ni više nego na imanju manastira Visoki Dečani, što je bila ne samo uznemirujuća poruka, nego otvorena pretnja koju su dobro razumeli i malobrojni stanovnici, ali i bratija manastira Visoki Dečani. Negde je ta tradicija još od 1998. godine pa na ovamo postojala kada su u pitanju Albanci. U nekom trenutku verovatno u svojoj potrebi da eventualno pokažu bez obzira što su kvazi država da imaju težnju da se bore protiv terorista, postojala su i neka hapšenja od strane antiterorističke policije, tako se valjda zovu, samoproglašene republike Kosovo, pa su uhapsili 4. novembra sedmoricu muškara. Ne znam šta se sa njima desilo. Određen im je bio pritvor od 30 dana, ali su tvrdili da imaju dokaze da se radi zapravo o obučenim vojnicima terorističkim organizacija koji su došli nazad na Kosovo ne bi li regrutovali nove borce za taj, kako ga zovu, visoki cilj.I sami ste, predsedniče Skupštine, u vreme kada ste bili ministar spoljnih poslova 2015. godine kada su insistirali da budu primljeni, odnosno na predlog Albanije je trebalo da budu primljeni u UNESKO rekli da je to ravno tome da neko traži da se u UNESKO primi ni manje ni više nego islamska država i postane članica organizacije u sklopu UN.U tom smislu osim što je ovo nužno za Srbiju i što ovakav sporazum zaista daje jednu dodatnu dozu sigurnosti pre svega stanovnicima južne srpske pokrajine, ja to tako vidim i imam pravo da ga naglasim, mislim da je važno naglasiti i da ta svetska borba protiv terorizma napokon treba da poprimi one konture koje neće biti selektivni pristup u odnosu na to odakle nam teroristi dolaze.Ono što je već rečeno ja ću ponoviti, a to je da će Poslanička grupa SPS u danu za glasanje svakako podržati sve predložene sporazume i glasati za njih. Hvala vam.

**Goran Pekarski** Biću kratak.Hvala predsedavajući.Predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, mnogo toga je rečeno pa ću se ja usredrediti samo onda na jednu tačku dnevnog reda, jednu temu, a ona se odnosi na Sporazum koji je potpisan između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije. To je tačka broj šest, odnosno saglasnost koju treba Skupština da da na potpisivanje takvog Sporazuma o zajedničkom delovanju protiv terorizma. Inače, Sporazum je potpisan 18. juna 2020. godine od strane ovlašćenih predstavnika dveju vlada. Ispred Vlade Republike Srbije sporazum je potpisao tadašnji i sadašnji potpredsednik Vlade, tadašnji ministar unutrašnjih poslova, gospodin Nebojša Stefanović, a ispred Vlade Ruske Federacije Sporazum je potpisao Sergej Lavrov i on će stupiti na snagu kada se budu završile sve procedure u obe države, a danas je došlo na red da Narodna skupština Srbije da saglasnost na taj sporazum. da mi potpisujemo ovakve strateške sporazume sa državama koje su naši strateški partneri, a Rusija jeste naš strateški partner i ako ne ništa više onda je i najvažniji stateški partner kod nas, Nacionalnoj strategiji Republike Srbije od 2017. do 2020. godine, stoji da se Srbija protivi da se terorizam veže za bilo koju etničku ili versku grupaciju i kako piše, naša je nacionalna politika da se osude sva dela terorizma nezavisno od činjenica u kakvim okolnostima, od kakvih snaga, gde, gde, kada i kako su izvršena. Po meni terorizam nije samo kada pojedinac uzme pušku i ode i puca i ubija nevine ljude ili da su teroristi samo oni koji su ih direktno poslali da to urade, postoje neke aktivnosti koje su opasne, možda i opasnije od samih izvršioca.Znači, terorizam da nema jaku političku podršku on bi verovatno prestao da postoji u onom obliku koga mi znamo, verovatno bi bio samo zadržan na nivou manjih grupa ili nekih pojedinaca. oni koji podržavaju terorističke organizacije, oni koji ih naoružavaju, koji ih finansiraju, oni koji neke teroriste predstavljaju kao revolucionare ili oslobodioce, oni su zagazili daleko u teroristički čin.Po

i oni su zagazili duboko u terorizam, a sve to rade da bi stvarali neke svoje ciljeve i destabilizovali legalno izabrane vlasti.U čin terorizma spada i bombardovanje jedne zemlje bez saglasnosti UN. Terorizam je kada teroriste sa Kosova proglašavate oslobodilačkom vojskom, jer na taj način šaljete poruku drugim teroristima da podržavate pogrom, da podržavate progon, da podržavate ubistva, silovanja, pa i ubistva one dece u Goraždevcu kada su krenula na kupanje.Terorizam je i kada vojsku jedne suverene zemlje, mislim na Iran, legalnu vojsku jedne suverene zemlje proglasite terorističkim organizacijom, a onda se protiv njih borite na totalno drugačiji način. Prisluškivanje predsednika Srbije može biti deo terorističkog akta.Ovaj akta.Ovaj sporazum za Srbiju je mnogo dobar, jer ima indicija i pokazatelja da se u našem okruženju vrbuju ljudi za borbu i odvode se da se bore na strani terorističkih organizacija, ne samo iz našeg okruženja, nego iz naše južne pokrajine, sa Kosova se vrbuju mladi ljudi. Inače, Kosovo je pod zaštitom NATO-a. Vrbuju se mladi ljudi i odvode se da se bore za neke terorističke organizacije, a postoje indicije da postoje kampovi malo južnije dole gde se oni obučavaju.Zato je dobro da imamo partnere sa kojima ćemo da razmenjujemo informacije, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta i bezbednosti građana Republike Srbije.

u skladu sa članom 87. Poslovnika, određujem pauzu u trajanju od jednog časa, što znači da nastavljamo u 15.00